Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес отбелязваме Международния ден на възрастните хора, на нашите майки и бащи, баби и дядовци

Скъпи майки и бащи, уважаеми пенсионери! Използвам случая, за да изразя нашето уважение и преклонение пред Вас, пред Вашата мъдрост и несломим дух. Всички ние от тази трибуна осъзнаваме, че животът Ви не е лек. Затова парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ полага максимални усилия за иницииране на законодателни промени, които да подобрят Вашия живот. Искам да Ви уверя, че наш основен приоритет е да повишим жизнения Ви стандарт. Затова работим активно за повишаване на Вашите доходи чрез осигуряване на по-голяма адекватност на пенсиите, подобряване на социалната сигурност и развитие на качествени услуги, които да Ви осигурят възможност за пълноценно участие в обществения живот. Развитието на едно общество се мери не само по икономическото развитие, но и по нивото на емпатия, взаимопомощ и по отношението към най-уязвимите групи в него. Моля за тишина, колеги! последвала икономическа криза. Като управляваща партия положихме много усилия и не допуснахме коварният вирус да се разпространи масово в социалните услуги за стари хора в страната. Още в началото на извънредното положение бяха осигурени предпазни материали и дезинфектанти на над 7000 самотно живеещи възрастни хора в невъзможност да се самообслужват. Не прекъснахме нито за момент изплащането на социалните плащания, като осигурихме „зелени коридори“ за получаването на пенсиите в пощенските клонове и възможности да бъдат разнасяни по къщите. Осигурихме те да бъдат приоритетно обслужвани в супермаркетите и аптеките в определени часове. Голяма част от възрастните хора се възползват от подкрепа с безплатен топъл обяд, социален патронаж и други социални услуги. Част от тези дейности продължава да се реализира и до края на годината. Общо 15 161 българи над 65 години и хора с увреждания ползват патронажна грижа, тоест получават храна в дома си или здравно-социални услуги, други над 26 хиляди души, предимно пенсионери, също получават храна по Програма „Топъл обяд“, раздават се и пакети с храна от първа необходимост. Въпреки тежката икономическа ситуация, в която се намира светът и респективно страната ни, спазихме обещанието си и увеличихме пенсиите с 6,7%, считано от 1 юли 2020 г. Минималната пенсия стана 250 лв., а средната надхвърли 415 лв. През октомври за трети пореден месец всички – около 2 100 000 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си. Тази подкрепа вероятно ще продължи. И това не е популизъм, а отношение и грижа в труден за всички ни момент. Такова отношение и грижа при други партии

Трябва да се постараем да предложим максимално солидарен и справедлив модел за осъвременяване на пенсиите, така че да вдигнем доходите на българските пенсионери. Наред с това трябва да продължим да мотивираме и включваме хората над 50-годишна възраст в пазара на труда, да черпим от техния опит и да ползваме техния потенциал. Защото те могат да допринесат за развитието както на по-младите кадри, така и за професионализъм. Възрастта не е пречка, а по-скоро гаранция за професионализъм и работодателите прекрасно знаят това. Последните данни сочат, че близо 70% от фирмите биха назначили човек с опит. Това е резултат от политиките, които ние – управляващата партия, сме предприели за повишаване на качеството на живот на възрастните хора. Предприехме и действия, с които предотвратихме отпадането на възрастните хора от правото на помощи за отопление, заради това че получават по-висока пенсия. Общият размер на помощта за петте месеца на настоящия отоплителен сезон се увеличи на 495,80 лв. През миналия отоплителен сезон близо 200 хиляди лица и семейства получиха достъп до енергийно подпомагане. Значителна част от тях са пенсионери с ниски доходи и самотно живеещи българи. Наред с повишаването на доходите усилията ни са насочени към развитието на качествени и ефективни социални услуги в общността и в домашна среда, които имат ключова роля за подкрепа на възрастните хора и насърчаване на тяхното социално включване. Към момента работят над 700 социални услуги, които могат да се ползват от възрастни хора. Тези услуги се финансират със средства от държавния бюджет. Важен елемент от подкрепата за възрастните хора и хората с увреждания са социалните услуги в домашна среда като личен асистент, социален асистент, които осигуряват необходимата грижа съобразно индивидуалните потребности на нуждаещите си. Уважаеми народни представители, запазването на живота и здравето на възрастните хора при осигуряването на по-високо качество на живот изискват консенсус, диалог и воля, не отричане на направеното. Затова на този ден, в който изразяваме още веднъж нашата благодарност и ангажимент, призоваваме за отговорност и заявяваме,

Но има ли повод за радост? Обявяването на Деня за възрастните хора почти съвпада с политическите промени в нашата страна, стартирали през 1989 г., и трябва да си дадем сметка, че за това немалко по въпроса за положението на възрастните хора в българското общество не е направено нищо значимо от страна на управляващите. Като че ли цялостната политика по отношение на тези хора е сведена до протоколното отбелязване на Деня на възрастните хора и статистика за тежкото им и неравностойно положение в българското общество. имаме, разбира се, Национална стратегия за дългосрочна грижа, разработена в съответствие с препоръките на Съвета на Европа и с добрите практики на страните – членки на Европейския съюз, но която странно защо няма краен срок за реализация. Имаме и План за действие за изпълнение на тази национална стратегия за дългосрочна грижа. Имаме и приличен на брой и вид документи, но нямаме резултати, които да направят живота на възрастните хора по-добър, по-достоен и по-малко труден. В България към края на 2019 г. броят на хората над 60 години е 1 978 904 – близо 30% от общия брой на населението. За никого не е тайна, че по-голяма част от тях живеят в бедност, дори в крайна бедност. Броят на личните пенсии у нас е малко над 2 милиона, а средната пенсия е 383,03 лв. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 219,43 лв., социалната социалната пенсия за старост е 132,74 лв. Жените получават средно със 110 – 120 лв. по-ниска пенсия от мъжете. Минималната пенсия получават 752 960 пенсионери, 35,3% – повече от 1/3 от общия брой пенсионери в България. Всичко това е на фона на определен от правителството праг на бедност за 2019 г. 348 лв., който едва ли стига да преживяваш нормално. А нещата се усложняват и от забързаното и неспокойно време, в което живеем, от политическата нестабилност, обхванала страната ни, от условията на новата тежка здравна и икономическа криза, предизвикана от глобалната епидемия от коронавируса, която сериозно застрашава дори минималните социални придобивки на хората от третата възраст. А мерките за грижа и подпомагане на тези най-уязвими хора, които предприемат управляващите, са подаянието от 50 лв. месечно. Излишно е да казвам, че най-ниските пенсии в Европейския съюз са в България, че минималната пенсия не гарантира физическото оцеляване, което е ужасяващо, но е факт и ясно показва нуждата от промяна на старите и намирането на нови законодателни инициативи за тази група от населението – инициативи за целенасочени мерки и програми, които да смекчат последиците от това тяхно уязвимо положение. На този ден се обръщаме към управляващото мнозинство: действащите към момента мерки не са достатъчни и не водят до желаното повишаване на качеството на живота на възрастните хора. Социалните услуги за възрастните хора, така както се реализират днес, не допринасят в необходимата степен за изваждането им от групата на най-уязвимите от обществото ни и отговорността за това е Ваша. Общопризнатите европейски ценности на човешкото достойнство, равнопоставеността и зачитането на човешките права трябва да ни ръководят и обединяват в усилията за развиване на грижа и подкрепа за възрастните хора, адекватни за XXI век. Това изисква активни действия и амбициозни цели за насърчаване на интеграцията и подобряване условията на живот на възрастните, бедните и изключените от живота на обществото хора. И ние Ви подаваме ръка заедно да направим това възможно – да изградим един по-добър живот за българския пенсионер. В навечерието на този ден – Деня на възрастните хора, да се обединим под разбирането, че българските пенсионери – нашите бащи и майки, дядовци и баби, заслужават да живеят по-добре, вслушайте се в нашите предложения и да заявим решимостта си да работим за увеличаване на доверието в социалната система като най-после довършим реформата в пенсионната система, което да повиши приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване – адекватно да увеличи размера на пенсиите. Първи стъпки в тази посока може да са: преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2015 г. – последното преизчисляване е 2008 г.; премахване на максималния месечен размер на социалния и здравния осигурителен доход и на максималния размер на пенсията; увеличаване тежестта на приноса на стажа във формулата за определяне размера на пенсията

след придобиването на пенсия да носи по-голям процент; да променим коренно подхода си при ежегодното осъвременяване на пенсиите, за да не се налага ново преизчисляване; всички плащания, които не са свързани с осигурителен принос, да бъдат извадени от държавното обществено осигуряване и да се поемат от държавния бюджет; да приемем закон за възрастните хора, който да урежда грижата на държавата за тях. Това са нашите предложения. Те не са нови, но отново ги поставяме на преден план, защото трябва незабавно да се предприемат мерки, нашите майки и бащи, които с ентусиазъм са градили нашата родина, го заслужават, а ние днес в България не им осигуряваме в достатъчна степен, ориентирани към индивидуалните им потребности, услуги и подходяща подкрепа за пълноценно приобщаване, не им осигуряваме възможност за достоен живот. сериозна степен ограничава способността и готовността на тези хора да участват пълноценно в живота на своите общности и на обществото като цяло. Такава е мрачната статистика и необходимостта от незабавни действия, които няма как да спестим дори на днешния празник. Уважаеми народни представители, старостта не е порок, а естествена част от живота. Можем с общи усилия да направим така, че всеки един българин да може да я изживее достойно като заслужен и очакван празник. Парламентарната група на „БСП за България“ се обръща и към Вас, мили хора, уважаеми български пенсионери, Вие може да сте материално бедни, но духовно сте много богати с достойно извървения трудов път, с това, което съградихте и оставихте на нас – Вашите наследници. Обръщаме се и към по-младото поколение – нека поне на днешния ден да сведем глави и да си зададем въпроса дали сме техни достойни наследници, дали съумяваме да отдадем заслужената благодарност и разбиране, което нашето поколение им дължи за техния принос в съграждането и икономическия растеж на страната ни. Всички в тази зала и извън нея от сърце да пожелаем на възрастните хора дълголетие и сили, за да преминат през последната, връхлетяла народа ни криза и да преодоляваме заедно всички трудности, нека смирено да им поискаме прошка за всичко, което сме направили и не сме направили за тях, за да живеят по-добре. Простете, мили хора, и кураж, приятели! От парламентарната група на „БСП за България“ гледаме на Вас като на хора, които въпреки трудностите, на които са подложени, продължават активно да участват не само в обществения живот, но и в икономическия и Ви благодарим за Вашата всеотдайност и принос за развитието на нашата родина Република България. Вие сте хората, успели да съхранят вековните наши български традиции, за да ги предадете на следващите поколения, Вие сте хората, които ни научиха да не се предаваме, да оцеляваме в трудните и да се веселим в радостните моменти, Вие сте хората, заради които България продължава да я има. В навечерието на този ден, в който всички по света отдават почит към хората от третата възраст, поднасяме своето уважение и свята обич към Вас. Не сме безразлични, имате нашата признателност, любов и ангажираност. Прекланяме глава пред Вас, които сте ни създали, отгледали сте ни с любов и сте ни направили достойни хора с цената на лишения, за да ни дадете добър старт в живота и днес – по стара българска традиция, безрезервно и всеотдайно отглеждате и възпитавате нашите деца. Бъдете пример за нас и помагайте с опита, с житейската мъдрост, която притежавате – кой с каквото може, за да вървим напред и нагоре.

Освобождава Валери Мирчев Жаблянов като член на Комисията по външна политика.“ Гласували

Гласували 84 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 3. Предложението е прието. „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на

Освобождава Александър Димитров Паунов като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.“ Моля, режим на гласуване.

Освобождава Александър Димитров Паунов като член на Комисията по енергетика.“ Моля, режим на гласуване.

събрание РЕШИ: Освобождава Кристиан Иванов Вигенин като член на Комисията по политиките за българите в чужбина.“ Моля, режим на гласуване.

на Народното събрание РЕШИ: Избира Полина Александрова Шишкова за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.“ Моля, режим на гласуване.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21 , ал. 3, и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Димитър Величков Георгиев като член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Избира Евдокия Славчова Асенова за член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Избира Теодора Атанасова Халачева за член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.“ Моля, режим на гласуване.

„Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Георги Ченков Търновалийски за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Избира Росен Малинов Малинов за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.“ Моля, режим на гласуване.

Избира Николай Димитров Пенев за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Избира Даниел Петков Йорданов за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.“ Моля, режим на гласуване.

РЕШИ: Избира Стефан Иванов Бурджев за заместник-председател на Комисията по външна политика. Избира Десислав Петров Тасков за член на Комисията по външна политика.“ Моля, режим на гласуване.

по политиките за българите в чужбина Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21 , ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Анастас Маринов Попдимитров за член на Комисията по политиките за българите в чужбина.“ Моля, режим на гласуване.

Анастас Маринов Попдимитров

Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъства Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, и експерти от Министерството на труда и социалната политика. Законопроектът беше представен от заместник-министър Лазар Лазаров. В началото на представянето той подчерта, че Проектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда е плод на почти двегодишна работа между социалните партньори и Министерството на труда и социалната политика. Той съдържа изменения в няколко посоки. От една страна, основната част и основните направления за неговото изменение са свързани с поемане на задълженията, които произтичат от членството на Република България в и изискването да се транспонират изискванията на Директивата за командироване в рамките на предоставяне на услуги. В няколко разпоредби се съдържат изменения, които са свързани с Директивата. Другото направление, в което са предложени изменения, е свързано със социалния диалог и колективното трудово договаряне. Направени са предложения за усъвършенстване на нишата на социалния диалог и активната подкрепа от страна на държавата в случаите на насърчаването на двустранния диалог между социалните партньори. Направени са поредица от изменения, които осигуряват по-добра степен на защита и за работници и служители, които не са членове на синдикални организации, които са страни по колективния трудов договор. Във връзка с това има поредица от изменения, уреждащи сключването на колективните трудови договори, тяхното разпростиране и тяхното вписване. В Законопроекта са направени изменения, които са свързани с правата и отговорностите на работниците и служителите и на работодателите, както и такива, които предотвратяват заобикалянето на трудовото законодателство и изискванията за извънреден труд чрез сключването на трудов договор за работа през определени дни от месеца с работници и служители, които са на същия работодател. Предложено е включването на тютюнопроизводителите в обхвата на еднодневните трудови договори. Има изменения, свързани с ползването на годишния платен отпуск в случаите, когато лицата постъпват за първи път на работа, а също така и изменения, които са свързани с ползването на права по реда на пенсионни схеми за ранно пенсиониране. Една съществена част от измененията е свързана с начина на организация на производствения процес и съответното работно време, като акцентът е поставен върху сумираното изчисляване на работното време и извънредния труд. В Законопроекта са предвидени възможности, които кореспондират съответно с основния нормативен документ в Европейския съюз в тази област, а именно Директивата за организация на работното време.

колективни трудови договори. Няколко изменения са свързани с контролната дейност и административните санкции при нарушаване на трудовото законодателство. В мотивите към Законопроекта е записано, че предложените изменения и допълнения в Кодекса на труда имат за основна цел подобряване на адекватността на трудовото законодателство по отношение на тенденциите на пазара на труда, достигнатото ниво на индустриалните отношения, социално-икономическите условия в страната и международните актове и стандарти. В тази връзка в Законопроекта се предлага усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на: на: 1. Социалния диалог и колективното трудово договаряне, включително по отношение на отчитането на работното време и ограничаването на извънредния труд в отделните отрасли и браншове. Трудовите отношения с международен елемент, включително при командироване. 3. Гарантиране в по-голяма степен на правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение съобразно съвременните икономически условия и развитието на пазара на труда, при определени хипотези. 4. Правно-технически несъответствия в отделни разпоредби. 5. Контролната и санкционната дейност относно спазването на трудовото законодателство. Очакваните резултати от приемането на Проекта на закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда са: гарантиране на по-голяма адекватност на регулациите на трудовите отношения съобразно съвременните икономически условия и достигнатото ниво на индустриалните отношения в страната; - укрепване на взаимното доверие и сътрудничество между социалните партньори, насърчаване на колективното трудово договаряне и повишаване информираността на работниците и служителите относно техните права и задължения. тази връзка се очаква ограничаване на трудовите спорове и подобряване на условията на труд в предприятията от отделните браншове и отрасли, от една страна, а от друга – повишаване на производителността на труда; установяване в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2018/957, която има за цел да се гарантира еднакъв размер на възнаграждението за еднаква работа, извършвана на територията на една и съща държава, като в размера на възнаграждението се включват всички задължителни елементи, които го формират, съгласно националното право и/или практика на държавата членка, на чиято територия е командирован работникът; по-добро регулиране на въпросите, свързани с: трудовите договори за работа за определени дни от месеца; наемането на работници в тютюнопроизводството; ползването на платен годишен отпуск от новопостъпващите работници и служители; осигуряване на безплатната храна на работещите, които полагат нощен труд; трудовите договори за обучение и стажуване; прекратяването на трудовите договори на учителите; по-ефективно осъществяване на контролната дейност и по-добра превенция във връзка с предвидените административни санкции при нарушение на трудовото законодателство; - повишаване събираемостта на глобите и имуществените санкции за нарушения на трудовото законодателство и намаляване на разходите за администрирането подобряване функционирането на пазара на труда и общата закрила на работниците, включително чрез по-добра превенция срещу извършването на повторни и системни нарушения, свързани с недекларирания труд. Към Законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. В нея е записано, че нормативната промяна съответства на стратегическата рамка за развитие на законодателството в областта на трудовите правоотношения и е в изпълнение на стратегическите цели и приоритети на програмата на правителството на Република България. Освен това е приложена справка относно съответствието на Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и с практиката на Европейския съд по правата на човека съгласно чл. 28,

за противоречие с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. В Комисията бяха получени становищата на Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюза за стопанска инициатива, Камарата на автомобилните превозвачи в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България. Всички подкрепят по принцип внесения Законопроект за изменение на Кодекса на труда, но имат и предлагат много конкретни забележки, както и предложения за промяна. В Комисията беше получен Протокол № 15 от извънредното заседание на Националния

но основните спорни точки между синдикалните и работодателските организации са относно: - предложения механизъм за сумираното изчисляване на работното време; - увеличението на допустимия извънреден труд до 300 часа на година; - възможността за разпростиране прилагането на сключен колективен трудов договор или отделни негови клаузи във всички предприятия от съответния отрасъл или бранш. В проведената дискусия взеха участие народните представители Калин Поповски, Светлана Ангелова, Виолета Желева, Хасан Адемов и Надя Клисурска. Доктор Калин Поповски заяви, че Законопроектът е широк, всеобхватен и урежда правата на работника, включително и на тютюнопроизводителите. Добре е, че има синхронизация с международни клаузи и действащи директиви. Госпожа Светлана Ангелова подчерта, че Законопроектът съдържа предложения, които са резултат от дейността на работна група, която е работила почти две години. тази работна група са участвали всички социални партньори. Целта на Законопроекта е подобряване на адекватността на трудовото законодателство по отношение на тенденциите на пазара на труда и новите форми на заетост, социално-икономическите условия в страната и международни актове и стандарти. Значителна част от предложенията за промени, направени със Законопроекта, се подкрепят от повечето социални партньори. От изразената позиция на социалните партньори е ясно, че има три ключови теми, които подлежат на дискусия. Това са: сумираното изчисляване на работното време; извънредният труд и разпространението на колективния трудов договор. Тези три ключови теми са дискусионни и не намират пълно единодушие от социалните партньори. Трябва да има развитие по тези теми, търсейки консенсус и баланс. Тя изрази позицията, че има готовност да се прецизират някои разпоредби между първо и второ четене на Законопроекта. Госпожа Виолета Желева заяви, че възприема този законопроект като отваряне на дискусия, отнасяща се до това да се намери по-съвременен регламент в трудовите отношения в страната ни. Това е необходимо особено сега при така променящата се икономическа обстановка и предвид пандемията, която цялото общество, включително работодатели и работници търпят и която оказва влияние върху основните им права. Госпожа Желева акцентира върху безпринципното увеличаване на сумираното работно време и извънредния труд. Според нея с тези мерки ще се намали производителността и качеството на работната сила. Тя зададе въпроси, отнасящи се до липсващата регулация на минималната работна заплата, до реалното увеличение на нощния труд и на работата от разстояние. Госпожа Желева смята, че са предложени козметични промени, които като цяло не са работещи и не са нужни на обществото. В изказването си доктор Хасан Адемов акцентира върху диалогичната среда, в която са създадени промените, а именно наличие на работна група, подписано Национално тристранно споразумение с приети 54 мерки и подписка за изчисляване на сумираното работното време със 100 000 подписа. Госпожа Надя Клисурска заяви, че консенсусът по изработването на Законопроекта не се е състоял. Има важни текстове, по които няма разбирателство между работодатели и синдикати. Има текстове, които са противоречиви. Например такъв е текстът на § 14 относно сумираното изчисляване на работното време, който противоречи на Директива

спорни текстове, с които не се подобрява състоянието на работещите, а и работодателите не са улеснени при вземане на управленски решения. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 10 гласа „за“, без гласове „против“ и 6 гласа „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

„ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 054-01-82, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 30 юли 2020 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за допълнение на Кодекса на труда. Законопроектът беше представен от народния представител Мария Цветкова. Предложението за допълнение на Кодекса на труда предвижда в чл. 154, „24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“, се поставят: „15 август – Успение на Пресвета Богородица“. В християнската традиция Денят на Успение на Пресвета Богородица – 15 август, е един от най-големите празници, както Великден и Рождество Христово. Той е залегнал и в традиционния календар на българите, които го отбелязват със съответните празнични ритуали. Това е денят, в който Божията майка на 64-годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. Днес на този ден християните изразяват преклонението пред майката на Божия Син във всички части на България. Според народната традиция празникът се нарича Голяма Богородица, той слага край на предхождащите го пости, не се работи, правят се курбани, а болните нощуват на „свети места“ за здраве. Света Богородица се почита като закрилница на майчинството и на жените, като защитница на семейното огнище. Обявяването на 15 август за официален празник в националния ни календар не би довело до затруднения в трудовия процес, тъй като това е месецът, в който се ползва голяма част от платения годишен отпуск и капацитетът на работа е намален. Включването му в официалните празници ще даде възможност на всички хора да отбележат празника подобаващо. В Комисията бяха получени становища от Министерството на труда и социалната политика и от Конфедерация на независимите независимите синдикати в България. Становището на Министерството на труда и социалната политика не подкрепя Законопроекта. Основните аргументи, които дават основание да не бъде възприето предложението на вносителите, са свързани както с възможността от възникване на дебат относно значимостта и на други християнски празници с многогодишна традиция и обществена значимост и обявяването им за официални, така и ефектът от промяната върху трудовите права и задължения както на работниците и служителите, така и на работодателите. Има възможност за възникване на затруднения с организацията на трудовия процес, полагането на извънреден труд, заплащането на трудовите възнаграждения

няма елементите на правна норма и следователно не би трябвало да е поместен в Кодекса на труда. Що се отнася до конкретно предлаганата промяна, тя не урежда трудови правоотношения по смисъла на чл. 1 от Кодекса на труда, а въпрос, който е религиозно основан, позовавайки се на чл. 13 от Конституцията. Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 2 гласа „за“, без гласове „против“ и 14 гласа „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

„ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 054-01-49, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 3 юни 2020 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 9 септември 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Кодекса на труда.

Според вносителите коректното и исторически издържано определение на празника, честван на 24 май е: Ден на българската писменост, просвета и култура. В подкрепа на своята законодателна инициатива те изтъкват няколко основни факта от историческа, културна и обществена гледна точка. На първо място празникът 24 май се разбира и чества от българското общество като ден на българската писменост. Празникът винаги е бил изява на българската национална еманципация и като основна полза от промяната в наименованието му може да се отчете историческата истина в изписването Нашата писменост, просвета и култура се градят върху кирилицата, която според световната историческа наука е създадена в българската държава от учениците на Кирил и Методий и оттук се разпространява в целия свят до ден днешен. Настоящата формулировка омаловажава несъмнения принос на българската средновековна култура и я превръща в част от славянските идеи и писменост. На следващо място в мотивите си вносителите изтъкват и уникалността на българската азбука, поради факта че тя се отличава и по буквен състав, и по графично изписване от другите кирилски кирилски писмености – руска, украинска, сръбска и така нататък. В заключение, предложената формулировка на изписване на празника подчертава културния и национален принос на българите и отговаря на 200-годишната историческа традиция в празнуването му. В Комисията бяха получени становища от Министерството на труда и социалната политика, Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките, Общото събрание на Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките и Института за държавата и правото при Българска академия на науките. Министерството на труда и социалната политика изразява становище в рамките на своята компетентност, според което с предложеното изменение в Кодекса на труда не се предвижда промяна в броя на официалните празници. Поради тази причина със законодателната инициатива няма да се наложи промяна в трудовите правоотношения между работници и служители, като същевременно и балансът между почивни и работни дни в рамките на календарната година ще остане незасегнат. В становищата си Институтът за български език при Българската академия на науките и Общото събрание на Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките посочват изчерпателно аргументите, които са дали основание Законопроектът да не бъде подкрепен. Становищата изразяват притесненията на посочените институции от предлаганата промяна в наименованието на празника 24 май. По думите им е необходимо внимателно да бъдат преценени всички последствия, произтичащи от направеното предложение, като за целта бъдат отчетени всички значими исторически факти. Основните им мотиви са, че мотивацията за промяна на името на празника не е издържана нито от историческа, нито от съвременна гледна точка. Премахването на израза „славянска писменост“ ще доведе до загуба на общославянската значимост на делото на братята Кирил и Методий и ролята на българската държава в това отношение. От Института за държавата и правото към БАН взимат отношение по трудово-правната страна на инициативата, като отчитат, че исканата промяна не е свързана с разходи от публични или частни средства и не би дала отражение върху трудови или други обществени отношения. В проведената дискусия взеха участие народните представители Милко Недялков и Александър Сиди. Милко Недялков заяви, че ще се въздържи от подкрепа, въпреки че приветства в известна степен предложената промяна, като подчерта нуждата от провеждане на широка дискусия.

Благодаря, уважаеми господин Адемов. Докладът на Комисията по икономическа политика и туризъм – заповядайте, господин Кънев.

относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 3 август 2020 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 24 септември 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, 002-01-32, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха от Министерството на труда и социалната политика: Лазар Лазаров – заместник-министър, и Калина Петкова – директор на дирекция. Законопроектът бе представен от заместник-министър Лазаров. Според вносителя целите на предложения законопроект са: усъвършенстване на механизмите на социалния диалог; насърчаване на колективното трудово договаряне, включително на браншово или отраслово ниво; гарантиране на правата на работниците и служителите и на работодателите при трудови взаимоотношения с международен елемент елемент и при командироване; гарантиране правата на работниците и служителите и на работодателите, когато е установено сумирано изчисляване на работното време, когато се ползва платен годишен отпуск и когато се полага извънреден труд; гарантиране на еднакъв и справедлив подход при налагане на административни наказания за нарушения на трудовото законодателство според тежестта на извършените нарушения и облекчаване на процедурата по събиране на наложени санкции. Със Законопроекта се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Предлага се създаване на нови разпоредби в Закона за държавния служител. Според вносителя Законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет и не се предвижда увеличаване разходите на работодателите. Към Законопроекта е приложена Предварителна частична оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки. Българската търговско-промишлена палата подкрепя по принцип инициативата за промяна на част от остарелите и недостатъчно адаптивни норми в Кодекса на труда с цел да бъдат актуализирани трудовоправните отношения с развитието на пазара на труда. В същото време част от предложенията са неприемливи и следва да претърпят корекции. Асоциацията на индустриалния капитал в България отчита за уместни предложените изменения и допълнения и като цяло ги подкрепя. Конфедерацията на независимите синдикати в България подкрепя Законопроекта в неговата цялост. В същото време не приема и не намира за обосновани и основателни предложенията в параграфи 8, 13, 17, 18, 19, 20, синдикати в България ще продължи да отстоява своето становище относно промените, свързани с извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време. Конфедерацията на труда „Подкрепа“ изразява принципно одобрение спрямо повечето от предложенията и допълненията в Законопроекта. Изразява се остър протест и не се приема категорично идеята, макар и в рамките на колективното трудово договаряне, да се допуска увеличаване на допустимия извънреден труд до 300 часа годишно. КТ „Подкрепа“ продължава да има твърда и последователна отрицателна позиция относно еднодневните трудови договори и предлаганото разширение на страните по договорите. Българската браншова камара „Машиностроене“ не подкрепя текстовете в Законопроекта, с които се дава право на министъра на труда и социалната политика да разпростира действието на отраслов/браншов отраслов/браншов колективен трудов договор само след като за това са си дали съгласието всички национално представителни работодателски организации. На зададените от народните представители Петър Кънев и Жельо Бойчев въпроси отговори заместник-министър Лазаров. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати 11 гласа „за”, без „против“ и 7 гласа „въздържал се”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение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

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 24 септември 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 054-01-82, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители. На заседанието присъстваха от Министерството на труда и социалната политика заместник-министър Лазар Лазаров и Калина Петкова – директор на дирекция. Според вносителя целта на предложения законопроект е включването на 15 август, Денят на Успение на Пресвета Богородица, в официалните празници на националния ни календар. Предполага се, че по този начин ще са даде възможност на всички хора за подобаващото отбелязване на празника. В свое писмено становище Министерството на труда и социалната политика не подкрепя Законопроекта, защото полагането на труд в дните на официалните празници е свързано с определени правни последици, включително с правото на увеличен размер на трудовото възнаграждение. Конфедерацията на независимите синдикати в България счита, че предлаганото допълнение урежда въпрос, който е религиозно основан, а не урежда трудови отношения. Конфедерацията на труда „Подкрепа“ подкрепя Законопроекта. Асоциацията на индустриалния капитал в България не подкрепя Законопроекта и счита, че Република България е страна с достатъчен брой официални празници, като се зачитат най-светлите празници на всички изповедания. Българската търговско-промишлена палата се въздържа от подкрепа на Законопроекта и счита, че в момента приоритет е запазването на заетостта, запазване на възнагражденията, както и стремежът към повишаване конкурентоспособността на българските компании. След гласуване с резултати 18 гласа „въздържал се“ и без гласове „за“ и „против”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 054-01-82, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители на 30 юли 2020 Благодаря. Следващият Доклад е на Комисията по вероизповеданията и правата на човека – заповядайте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 054-01-82, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 30 юли 2020 г. На редовно заседание, проведено на 17 септември 2020 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 054-01-82, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 30 юли 2020 г. На заседанието присъства госпожа Лариса Тодорова – началник-отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ на Министерството на труда и социалната политика. Законопроектът беше представен от народния представител Мария Цветкова. Със Законопроекта се предлага определянето на „15 август – Успение на Пресвета Богородица“ за официален празник в националния ни календар. Мотивите за предложената промяна са свързани с обществената значимост на Денят на Успение на Пресвета Богородица като един от големите християнски празници, както Великден и Рождество Христово. Той е залегнал в традиционния календар на българите, които го отбелязват със съответните празнични ритуали. Голяма Богородица се почита като закрилница на майчинството и на жените и като закрилница и защитница на семейното огнище. Според вносителите обявяването на 15 август за официален празник не би довело до затруднения в трудовия процес, тъй като това е месецът, в който се ползва голяма част от платения годишен отпуск и капацитетът на работа е намален. Включването му в официалните празници ще даде възможност на всички хора да отбележат празника подобаващо. В Комисията по вероизповеданията и правата на човека са постъпили становища от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на финансите, които не подкрепят Законопроекта. Предложената промяна ще се отрази на трудовите права и задължения както на работниците и служителите, така и на работодателите. Съществува възможност за възникване на затруднения с организацията на трудовия процес, полагането на извънреден труд, заплащането на трудовите възнаграждения. Приемането на Законопроекта е възможно да доведе до нарастване на средствата за персонал в публичния сектор и крие риск от натиск както върху държавния бюджет, така и върху различните икономически субекти, предвид социално-икономическите последствия, свързани с разпространението на COVID-19 на територията на страната. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Красимир Велчев и Пламен Тачев. Те подчертаха, че безспорно 15 август е един от най-големите християнски църковни празници, но трябва да се отчете, че увеличаването на броя на официални празници се отразява негативно на малкия и среден бизнес. Изразиха съгласието си празникът да бъде включен в националния календар само при положение че отпадне друг официален празник и има постигнат пълен консенсус за това. След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 1 глас „за“ , без „против“ и 11 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 054-01-82, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 30 юли 2020 г.“ Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Алексиева. Следващият доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Имате думата, господин Стойнев.

разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Законопроектът беше представен от господин Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика. Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда цели гарантиране на по-голяма адекватност на регулациите на трудовите отношения съобразно съвременните икономически условия и достигнатото ниво на индустриалните отношения в страната. Вносителите предлагат укрепване на взаимното доверие и сътрудничество между социалните партньори, насърчаване на колективното трудово договаряне и повишаване информираността на работниците и служителите относно техните права и задължения. следва в националното законодателство да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/957, която има за цел да се гарантира еднакъв размер на възнаграждението за еднаква работа, извършвана на територията на една и съща държава, като в размера на възнаграждението се включват всички задължителни елементи, които го формират, съгласно националното право и/или практика на държавата членка, на чиято територия е командирован работникът. гореизброеното се предлага по-добро регулиране на въпросите, свързани с: трудовите договори за работа за определени дни от месеца; наемането на работници в тютюнопроизводството; ползването на платен годишен отпуск от новопостъпващите работници и служители; осигуряване на безплатната храна на работещите, които полагат нощен труд; трудовите договори за обучение и стажуване; прекратяването на трудовите договори на учителите и редица други промени, касаещи подобряване функционирането на пазара на труда и общата закрила на работниците, включително чрез по-добра превенция срещу извършването на повторни и системни нарушения, свързани с недекларирания труд. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 6 гласа „за“

Становище на вносител – господин Михов. уважаеми госпожи и господа! Нашето предложение за 24 май не е въпрос на трудовоправни отношения, макар че засяга Кодекса на труда. Той не е и толкова въпрос на културна самооценка, той е много по-значим въпрос, въпреки че чисто редакционно става дума за смяната на една думичка и пренареждане на формулировките. Защо е толкова значима тази поправка? В днешния свят сме свидетели, че не само силата на армиите, на икономическата мощ, на финансовите, на икономическите възможности определят мястото на държавите в Има една друга много значима и много важна сила – това е силата на контрола върху духовни, материални и нематериални ценности. Днес сме свидетели, че силата на духа може да бъде много по-мощно оръжие от ракетите и ядрените въоръжения. Един голям руски учен преди повече от три десетилетия определи българската средновековна държава като държавата на духа. И това определение е много значимо, защото то определя влиянието на България чрез силата на духа до ден днешен, с хилядолетно изменение. Основата на тази държавност на духа е българската писменост. В този смисъл аз бих казал кои са ни аргументите за предложението. Историческата наука отдавна е разкрила, че гениалното откритие на братята Кирил и Методий, създавайки азбука на славяните – най-големият етнически масив в европейската част на Източната Римска империя, наречена Византия, е използвана във външната политика на император Михаил II за разгръщане на културното и политическото влияние на империята в Западните Балкани. Именно затова е създадена Моравската мисия на двамата братя, която завършва с провал.

част от тях са продадени в робство по пазарите на Апенините. И ако петима от тях Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий, не бяха стигнали до българската земя, то всичко това щеше да остане един любопитен момент в средновековната история и днес щеше да представлява въпрос за повишаване на оценката в европейските университети на изпита по средновековна история. Само че в онзи ден на 886 г. тези последни оживели ученици на братята достигат българската земя и са приети от боритъркана на българската крепост в Белград. Да, това е същият Белград, който днес е столица на, надявам се, приятелска Сърбия. И оттук нататък започва българският разказ за писмеността на братята Кирил и Методий. Кирилицата, която се създава в България и подменя Глаголицата, създадена от Константин-Кирил Философ и Методий, представлява част от фундаменталното реформаторско движение, осъществено от Борис, Симеон Велики и цар Петър. Тя е в българските духовни столици Плиска, Преслав и Охрид. И това е цялата историческа истина за събитията. Оттук тази писменост тръгва по света. За самия празник. Вече 200 години празникът на братята Кирил и Методий се чества от всички българи – за първи път през 1813 г. в Шумен, после в Пловдив, до ден днешен – там, където живеят в Битоля и Охрид, в Болград, във Влашко и Трансилвания, а днес – от Торонто, Ню Йорк и Чикаго до Токио и Нова Зеландия. Този празник е непрекъснато честван от българите в продължение на повече от 200 години. Празникът в Русия за първи път е узаконен през 1863 г. от Всеруския синод. Само че през периода на Съветската власт – всеки тук може би си спомня свои приятели от братска Русия, които ни убеждаваха, че азбуката е написана от Ленин, а някои по-просветени твърдяха, че тя е написана от Петър Велики в неговото велико реформаторско действие. В съвременната Руска федерация този празник е въведен през 1991 г. В Сърбия – там, където братята стъпват за първи път, празникът е разглеждан като български. През 1913 г. – в навечерието на Балканските войни, новите управници на Вардарска Македония забраняват този празник като български. И въпреки това в Скопие, Битоля и Велес всички български общини с тържествени служби и училищни тържества го отбелязват. Той е забранен в кралство на сърби, хървати и словенци. В Титова Югославия е подменен с рождения ден на Тито и е обявен за празник на югославската младина. Този празник е български и това го доказват всички онези тържества и всички онези дебати, които се водят винаги, когато дойде нашият национален празник. Много са обществените сили, които казват, че не 3 март,

то не е насочено срещу някой, то не е про- някой, то не е срещу Русия, не е в угода на Брюксел или Вашингтон, то е наше, българско предложение. Тук се спомена, че трябва да се проведе широк дебат. Аз мисля, че дебатът е приключен, и ще се аргументирам с едно четиристишие. Ще го прочета бавно и внимателно: „Бе време, писмеността наша кога обходи целий мир; за все световната просвета тя бе неизчерпаем вир“. Това четиристишие, скъпи колеги, е написано през 1892 г. от Стоян Михайловски и представлява част от пълния текст на химна „Върви, народе възродени“. Аз мисля, че не бихме могли да дадем по-голям аргумент от тези стихове на Стоян Михайловски, които казват: „писмеността наша, българска, обходи целий свят“. Аз апелирам към Вас – гласувайте и подкрепете това предложение. С тази малка поправка ние имаме шанс да направим една стъпка нагоре, да се изкачим едно стъпало по-високо до нашите предци, до онези, които се наричаха строители на съвременна България. Благодаря Ви. Благодаря, господин Михов. Господин Ангелов – становище на вносител. Господин Председател, дами и господа народни представители! Ще Ви запозная с мотивите за нашето предложение – на колегите от ВМРО, които сме разписали и сме предложили Денят на Успение на Пресвета Богородица – 15 август, да е официален празник на България, тоест неработен ден. След много разговори с вярващи хора в България, със свещеници – през годините, включително и в предходния парламент, са настоявали за това един от най-големите християнски празници да бъде почетен, както останалите – Великден и Рождество Христово, защото той е един от трите най-големи християнски празници. Ние като държава, в която 85% от населението и повече е християнско или спазва християнските традиции, сме длъжни да направим така, че наистина да почетем най-големите християнски празници, както са ги почели в останалите държави. Всички знаете, знаете, че на този ден е починала Божията майка – майката на Сина Господен, и целият християнски свят я почита. В християнската традиция това също е неработен ден – и не се работи. Ние като християни би следвало да спазваме най-малкото християнските традиции и да направим така, че и трите най-големи религиозни християнски празника, които съществуват, да бъдат почетени еднакво.

Празник, който засяга много хора, и най-важното – че е част от нашата традиция. Чухме различни становища, различни виждания по този въпрос – че България била държавата с най-много официални празници, че България еди-какво си, еди-какво си и хората не работели, което не е вярно. Направил съм си труда да направя справка справка с европейски държави – християнски. В 90% и повече от тях 15 август, или Света Богородица, или Голяма Богородица, както казва българската традиция, е официален празник и неработен ден. Ще Ви запозная. В България има 12 официални празника, които се водят неработни. В Италия са 12 плюс 4 регионални – по автономни райони, плюс още няколко, тоест половината държава Италия не работи още 4 дни. Там Света Богородица е официален празник. В Германия – 12 официални празника плюс още няколко регионални по различните провинции, които включват повече от половин Германия. Тоест България отново е под броя на официалните празници. Света Богородица е официален празник в Бавария – в България твърдим, че имаме добри връзки с Баварската провинция – и Саарската област. Румъния – 15 дни, Света Богородица също е официален празник. Гърция, Кипър, Белгия. В Белгия има 10 официални празника плюс още 6 регионални в двете основни области, знаете, на Белгия. Тоест държавата отново не работи поне още 3 дни в годината. Франция – 11 официални празника плюс още няколко регионални, включително там Голяма Богородица е официален празник.

България била държавата с най-много почивки и празници, просто не е вярно. Да не говорим, че в повечето от тези държави – Италия, Испания, Франция и Германия, когато следващият ден ще бъде официален празник – дали на провинцията, или на държавата, още предния ден на обяд всичко е затворено – работят до обяд. Това е факт! Така че основните доводи за това, че ще нарушим, видите ли, производителността на труда в България, ще намалим работните дни спрямо останалите европейски държави, просто не са състоятелни.

Така че, колеги, предлагам Ви всички парламентарни групи да подкрепим това предложение, за да можем наистина да почетем нашата християнска традиция

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Ще има ли изказвания? Господин Гьоков.

Вярно е, че трудовото законодателство е от първостепенно значение за всяка всяка икономика, но също е вярно, че честите промени в законодателството, особено в трудовото, водят до нестабилност и несигурност, до хаос и непредвидимост. На практика трудовото законодателство урежда продуктивните отношения във всяко общество и държавната политика на пазара на труда – такива сътресения не се отразяват никак добре.

Работата ѝ завърши с фанфари и с Национално тристранно споразумение. Защо тристранно, след като държавата бе по-скоро наблюдател, отколкото участник, не знам, но с 54, мисля, предложения, уж консенсусно приети от работодатели и синдикати, сега странно защо по-голямата част от тях ги няма в настоящото предложение на Министерския съвет. Това ме навежда на мисълта: да очакваме ли нова порция промени на Кодекса на труда; или пък това означава, че те не са били чак толкова консенсусни, колкото беше промотирано в медиите; или да очакваме да ги изсипете в Деловодството като предложения на народни представители от ГЕРБ? Моите очаквания бяха, че Министерският съвет ще внесе цялостно виждане, концепция, визия, както щете да го наречем, за промени в трудовото законодателство, свързани с промените в условията и начина на труда, свързани с четвъртата индустриална революция и цифровизацията на труда, които, колкото и да се правим, че не забелязваме, настъпват необратимо и променят света, в това число и трудовите отношения. Световните тенденции настигат страната ни – често по-бързо от очакваните от нас темпове. Не знам какво Ви е спряло да направите цялостна визия, но това е работа на парче и липса на такава.

може би Ви притеснява да не разсърдите работодателите, които въобще не искат минимална работна заплата, или договореното не отговаря на Конвенцията и на модерните, съвременни трудови отношения?! Да видим какво предлага Министерският съвет, защото предложенията на колегите Патриоти, с цялото ми искрено уважение към труда и към вижданията им, не са сред приоритетите в дневния ред на обществото. Може би това, което предлагате, да бъде тема на отделна дискусия – да си направим равносметка и може би ще подкрепим, но в момента става съвсем друг въпрос за трудови отношения. Промените, предложени от Министерския съвет, са свързани основно с поемане на задълженията, които произтичат от членството на Република България в Европейския съюз – да се транспонират Директивата за командироването на работници и Директивата за организацията на работното време. Предложени са и изменения, свързани със социалния диалог и колективното трудово договаряне, като според вносителите така се усъвършенства социалният диалог и се подкрепя и насърчава от страна на държавата диалогът между социалните партньори, но според мен има друга цел. Тук са и измененията, свързани със сключването на колективните трудови договори, степента на тяхното разпростиране, вписване и така нататък. Третата група предложения за изменения касаят извънредния труд, еднодневните трудови договори, ползването на годишния платен отпуск в случаите, когато лицата постъпват за първи път на работа, Тук отнасям измененията, свързани с начина на организация на производствения процес и работното време. Акцент обаче поставям върху сумираното изчисляване на работното време и извънредния труд и опита на вносителите да мотивират тези промени с това, че ги привеждат в съответствие с основния нормативен документ в Европейския

в предложението на Министерския съвет. Когато става въпрос за промени в основния документ, уреждащ трудовоправните отношения, е логично да има различни становища на социалните партньори, синдикати и работодатели, на ненационално представените организации на работниците и работодателите, на несдружените работници, на политическите партии, различни становища и на експерти в трудовоправната сфера. От любезно представените ни становища, от публичните обсъждания, от моите независими проучвания сред експерти и специалисти също става ясно, че дискусионни и нееднозначно приемани са темите за сумираното изчисляване на работното време, за извънредния труд, за колективното трудово договаряне и присъединяване към него. И въпреки че точно тези промени дълбоко бяха дискутирани в рамките на Националния съвет извън него, и въпреки че са позовани на Европейската директива, не срещат еднозначна подкрепа от социалните партньори, най-вече от синдикатите. Една част от предложенията са подкрепени само от тях, друга част – само от работодателите, и почти нищо – заедно. Като цяло не се приемат и от парламентарната група на „БСП за България“, защото някои от тях са в явен ущърб на работниците и служителите. Разбира се, че времето е интензивно – развиват се технологиите, развиват се индустриалните и трудовите отношения, променят се условията на труд заради повсеместната цифровизация и заради необичайните условия, наложени от коронакризата. Това изисква промени във важния закон, уреждащ трудовоправните отношения – Кодекса на труда, но промени консенсусни, балансирани, не ощетяващи, а защитаващи интересите, правата и придобивките на всяка една от страните в трудовия процес. Тези промени са неприемливи за нас, защото чрез това сумарно изчисляване се създава възможност за увеличаване на работното време и извънредния труд. По принцип сумарното изчисляване на работното време е метод, чрез който по оптимален начин може да се организира работното време на работещите в едно предприятие. Сега това се урежда с чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда и може да е в рамките на определен период, максимално допустим – шестмесечен. Отработеното време при сумарното отчитане трябва да се изравни към общата нормална продължителност на работното време за установения период. Но това е на теория. На практика има проблеми и констатираните от Инспекцията по труда нарушения на трудовото законодателство са свързани най-често именно със сумарното изчисляване и отчитане на работното време. Фирмите, в които те се допускат най-често, са работещи на смени и без регламентирана почивка, работещи с удължено време и така Предлаганите промени, вместо да предпоставят ограничаване на нарушенията, дават възможност на работодателя да установи сумирано изчисляване на работното време вече за 12 месеца, тоест целогодишно, което от своя страна отваря вратата за извънреден труд. Тоест увеличава се възможността за нарушения и се затруднява контролът. Да му мисли Инспекцията по труда! Промени трябва да има, но не в посока да се създава законова възможност за заробване на работниците и служителите. Дори да приемем това няма да се промени. Сумираното изчисление на работното време се използва от работодателя за прикриване на извънреден труд и, разбира се, за незаплащането му, особено при преобразуването на нощните часове в дневни. Въобще със или без промените хаосът със сумираното отчитане и изчисляване на извънредния труд и самия извънреден труд ще си остане, дори положението ще се влоши за сметка на работниците. А уж се декларира съобразяване и синхронизиране с европейските директиви – на практика се влиза в противоречие с тях. В случая противоречието е с Директивата от 2003 г. относно някои аспекти на организацията на определи минимални изисквания за безопасност и здраве при организацията на работното време. Множество проучвания показват, че увеличената продължителност на работното време и недостатъчната почивка водят до вредни последици – голям брой злополуки, грешки, стрес, умора, краткосрочни и дългосрочни рискове за здравето, особено когато тя се прилага за по-продължителни периоди. А тук точно такава възможност се регламентира, и то за по-дълъг период. Никой да не си мисли, че от това се възползва само частният работодател. В публичния сектор има категории работници, които са изключени от обхвата на тази част от законодателството, например работещите и служещите въоръжените сили и въобще в сферата на сигурността, както и службите за гражданска защита, местата за лишаване от свобода, пожарната и аварийната безопасност. Подобно отношение не отговаря на изискванията на Директивата за работното време, освен ако транспонирането на разпоредбите на Директивата и спазването им се осигуряват чрез колективни трудови договори. На всички им стана ясно, че с тази комбинация от промени не само че досега изключените от Директивата ще си останат изключени, но към тях законно ще се присъединят и още такива, за които изключването ще е договорено в някакви браншови или други договори. Като знаем как в повечето случаи в България се сключват договорите и се прави това договаряне, бъдете сигурни, че ще е така. Съгласно чл. 6 от Директивата средната седмична продължителност на работното време, в това число извънредният труд, не трябва да надвишава 48 часа на седмица. Обаче българският Кодекс на труда допуска продължителност на седмичното работно време да е 56 часа, като е въведена и система за сумирано изчисляване на седмичното работно време, не са предвидени ограничения за полагане на извънреден труд от националните сили на отбраната, както и при борба с бедствията, извършване на неотложни работи и така нататък. Освен това и сега ограничението от четири месеца, което е по Директивата за изчисляване на максималната продължителност на работното време, е надвишено и е шест месеца. Ако приемем предложението на Министерския съвет и стане 12 месеца, кажете как отговаряме на Директивата? Моето заключение е: въпреки че тези промени се правят под знака на транспониране на Директивата на Директивата за организация на работното време, България ще продължава да има проблеми с изпълнението на съществени елементи от нея. Не мисля, че по някакъв начин предложените промени са съобразени със становището на Икономическия и социален съвет на Република България по тема „Проблеми при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работно време“, разработена от тях по собствена инициатива и представено на 10 май 1919 г. Въобще не е приемлив такъв подход. Друг препъни камък в Проекта е извънредният труд. Той е пряко свързан и със сумираното изчисляване и отчитане на работното време. Темата за извънредния труд е чувствителна както за работниците и служителите, така и за работодателите. Неприемлив момент, но е разбираем от страна на работодателите да търсят вратички и законови промени, които да им дадат възможност да увеличават извънредния труд и да не го плащат като такъв, но не е нормално държавата да им помага в това. Доскоро преодолявахме последиците от световната икономическа криза, която започна 2008 – 2009 г., което на практика на пазара на труда означава, че работа има, но при по-голяма част от работодателите пари за заплати няма, което ги кара да се стремят да наемат по-малък брой работници и служители, които да натоварват максимално, за да пестят средства. Днес, влизайки в нова икономическа криза заради коронавируса, нещата са на път да се повторят. Всичко това води до злоупотреби при възлагането и заплащането на извънредния труд поради финансовите затруднения, които част от работодателите изпитват. И въпреки това работниците в такива кризисни моменти, при заплаха да останат без работа, са склонни да се съгласяват на нерегламентиран и на незаплащан труд. В заключение. След 11 години управление на ГЕРБ, след две и повече години официално обявени тристранни експертни усилия за осъвременяване и усъвършенстване на редица правни регламенти, утвърдени в Кодекса на труда, въпреки широко афишираните взаимни компромиси и консенсус, отново няма еднозначни решения и преодоляването на проблемите в трудовото ни законодателство. Няма го и така очакваното поставяне на съвременни условия, както го изискват новите реалности.

на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Твърдо заявявам, че оставаме на заявените позиции от нас относно извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време. Обявяваме се в защита на правата на българските работници и служители. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания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

На нашето внимание са представени три законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. По двата законопроекта с вносители колегите от „Обединени патриоти“, вносителите представиха пространно в своите изложения мотивите за промените в Кодекса на труда. От гледна точка на компетенциите на Комисията по труда, социалната и демографската политика тези законопроекти са разпределени на Социалната комисия, защото в чл. 154, ал. 1 на Кодекса на труда са изредени официалните празници и това е основната причина, по която нашата Комисия се е произнесла по тези два проекта. По-голям интерес представлява Проектът на Министерския съвет за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Нека да кажа с няколко думи фактическата обстановка около приемането на този законопроект. Тази дискусия за промени в Кодекса на труда

на експертно ниво да предложат промени в трудовото законодателство, които да бъдат адекватни на обществените очаквания. по някои от предложените текстове на практика датира от 2012 г., оттогава има идеи за промени в трудовото законодателство, за които има направени предложения и сега. На практика са спазени всички изисквания на Закона за нормативните актове, има работни групи, проведена е дискусия в На 17 юни 2020 г. е подписано Национално тристранно споразумение с 54 мерки, като идеята изобщо на работните групи и на Министерството на труда и социалната политика е да предложи един законопроект, който да бъде базиран на консенсус на максимално ниво на съгласие между двете синдикални организации. Друг е въпросът дали този консенсус е постигнат напълно с предложените текстове. Що се отнася до Законопроекта, като цяло общата оценка е, че липсва ясна, подредена, систематизирана концепция за развитие на трудовите правоотношения. Опитът да се удовлетворят всички страни с балансиран подход води до предложения в стил „за всекиго по нещо“ – като резултат не се постигат заложените в предложения проект цели. Няколко думи за целите, които са предложени в този законопроект. В мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда е е казано, че целта на предложения проект е подобряване адекватността на трудовото законодателство по отношение тенденциите на пазара на труда и новите форми на заетост. Нека да видим обаче какви са тенденциите в пазара на труда. Ако приемем, че дигитализацията е част от новата тенденция на пазара на труда, ако приемем, че дистанционната работа във връзка и с ковид кризата е част от новите тенденции на пазара на труда, включително и надомната работа, всички тези въпроси са решени в българското законодателство преди пет-шест години, когато бяха синхронизирани директивите на Европейския съюз във връзка с дистанционната работа, с надомната работа и всичко, свързано с дигитализацията на трудовия процес. Така че в никакъв случай не можем да твърдим, че сегашното състояние на пазара на труда изисква някакви радикални промени в трудовото законодателство. Това е основната нишка, прокарана в законодателството, като се твърди, че новите тенденции на пазара на труда изискват някаква коренна радикална промяна в трудовото законодателство. Искам да кажа и няколко думи във връзка с това – експерти в трудовото законодателство заявяват, че Кодексът на труда е българската трудова конституция. Каква ирония на съдбата! Дискусията около Кодекса на труда съвпада с дискусията около Конституцията на Република България. И в Кодекса на труда се постига сериозно ниво на консенсус много трудно. И тук, в Кодекса на труда, дискусиите продължават по важни теми с години, без да се постига какъвто и да е резултат. И тук дискусията за нов Кодекс на труда, както и за нова Конституция на Република България, винаги е актуална. Така че това странно съвпадение навява на някакъв тип мисли, които не смятам, че са решени нито в Кодекса на труда, нито в Конституцията на Република България. се, има и няколко благоприятни решения в предложения проект, като едно от тях е ползването на платения годишен отпуск, когато лицата за първи път постъпват на работа. Досега изискването беше да имат осем месеца трудов стаж. Предложението сега е четири месеца трудов стаж да може да се придобие правото на ползване на платен годишен отпуск. Работодателите, естествено, възразяват срещу това решение, защото смятат, че по този начин текучеството ще се засили. Аз не виждам какво е значението на текучеството, когато става въпрос за първи трудов договор. Ако на следващо работно място искаш да ползваш платен годишен отпуск, тази опция всъщност на практика не съществува. На следващо място, Регламентът за ползване на права, свързани с пенсионните схеми за ранно пенсиониране. Става въпрос за Учителския пенсионен фонд. Когато в условията на ползване на пенсионни схеми за ранно пенсиониране придобиеш право на пенсия и се възползваш от това право, работодателят има право да прекрати трудовото ти правоотношение само на основание на това, че си придобил право на пенсия. Сега се дава възможност на тази категория работници и служители – в случая става въпрос за учители, да могат да се възползват от възможността да продължат с трудовите си правоотношения до навършване на стандартните години за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване, тоест да имат възможност да работят още няколко години. намаляването на референтния период за сумирано изчисляване на работното време. Досега този период е в рамките на шест месеца – работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време до шест месеца, докато сега предложението е това да става само и единствено за четири месеца, като изключим хипотезата, че с колективен трудов договор може да се установи установяване на сумирано изчислено работно време в рамките на 12 месеца. И не на последно място, транспонирането на Директивата за командироване на работници и служители при предоставени услуги. Тук интересен е фактът, че срокът за синхронизиране на българското законодателство по тази директива изтича на 30 юли 2020 г., а Министерският съвет е внесъл Законопроекта на 3 август. Министерският съвет е длъжен да спазва тези разпоредби. Не знам по какви причини – вероятно ковид кризата е наложила удължаване с няколко дни на този срок. срок. Няколко думи по някои други предложения, които правят впечатление. В чл. 2а е казано, че държавата насърчава социалния диалог и двустранното сътрудничество, така наречения бипартитен диалог. Това е европейска практика, европейски инструмент, европейски стандарт – има такава Директива. Добре е да стимулираме бипартитния диалог, само че не е казано с какви инструменти се постига тази стимулация. Държавата по какъв начин и с какви инструменти на трудовото право стимулира този диалог? Нещо повече – продължава:

което е наречено тристранно сътрудничество. Тристранният диалог със своите седем члена по какъв начин се осъществява в държавата – участие на държавата, работници и служители, работодатели. Тристранният диалог е съхранен, в същия момент стимулираме и бипартитния диалог. Трябва да сме наясно какво всъщност правим: искаме държавата да продължи да участва в тристранното сътрудничество или искаме да стимулираме бипартитния диалог, като държавата остава да следи за спазване на стандарти, да следи за спазването на регламенти. Тук се появява някакво тънко противоречие между това дали държавата трябва да продължи да участва в тристранния диалог, както е разписано в Кодекса на труда, или да стимулира бипартитния диалог, по някакъв начин да се оттегли от административните процедури и от административната регулация за сметка на бипартитния диалог. Това е една тънка разделителна линия, която трябва да намери място между първо и второ четене. Коректно е да отбележим, че социалните партньори подкрепят предложенията за изменение и допълнение на Кодекса на труда в голяма част от

прилагането на сключен колективен договор или на отделни негови клаузи във всички предприятия в съответния отрасъл или бранш, и трите предложения, които са гръбнака на този законопроект законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, въпреки някои решения в правилна посока, имат своите вътрешни противоречия и конфликти, не са еднозначно подкрепени от работодатели и синдикати. Една част от тях са подкрепени от работодателите, друга част са подкрепени от синдикати. Не е постигнат заложеният в началото проблем тези предложения да бъдат подкрепени с консенсус. Предложеният механизъм за сумирано изчисляване на работното време

изчисляване на работното време. Но колегите от „БСП за България“ са притеснени от това, че под формата на сумирано изчислено работно време може да се удължи работното време, може извънредният труд да е симулиран като сумирано изчисляване на работното време. Наредбата за работното време, почивките и отпуските дава отговор на тези въпроси. Надявам се, че притесненията в тази посока ще бъдат минимизирани. Следващият проблем, който не намира адекватна подкрепа, е увеличаването на допустимия извънреден труд до 300 часа. Трябва да отбележим, че

Големият проблем на извънредния труд не е неговата продължителност. Големият проблем е начинът на заплащане на извънредния труд. Независимо от стъпките в посока на това извънредният труд да бъде увеличен от тези прословути 25 стотинки на 0,15% от минималната работна заплата, но не по-малко от един лев на час – все още проблемите в тази сфера остават. Има и още един друг спорен момент и той е свързан с възможността за разпростиране на прилагането на сключен колективен трудов договор или отделни негови клаузи във всички предприятия от съответния отрасъл или бранш. Трябва да споменем, че колективният трудов договор е инструмент на трудовото право – сериозен инструмент на трудовото право, който дава възможност на работниците и служителите, от една страна, и на работодателите да установяват в рамките на колективния трудов договор саморегулация, самодисциплина на трудовите правоотношения, като колективният трудов договор и неговото подписване представлява еманация на бипартитния бипартитния диалог. Ако бипартитният диалог е работещ в едно предприятие, отрасъл, бранш, това означава, че възможностите за работниците и служителите да се възползват от по-добри условия на труд, от по-добра организация на работното време – разписани в трудовото законодателство, стават съвършено реални. И кое е притеснението? Притеснението е, че при сега действащото трудово законодателство всички национално представителни организации на работници и служители, както и на работодателите – национално представителни, трябва да участват в подписването на колективния трудов договор. Това създава известни затруднения и неслучайно само в един бранш – пивоварният бранш, има подписан колективен колективен трудов договор, който е разпространен със заповед на министъра на труда и социалната политика. Предложението, което се прави сега, което се оспорва от част от работодателите, е, че когато е, че когато една или повече национално представителни организации на работодатели, работници и служители подпишат колективен трудов договор с писмено съгласие на останалите национални представителни организации на работодатели, работници и служители могат да поискат писмено от министъра на труда и социалната политика, със съгласието на останалите работодателски и синдикални и синдикални организации – национално представителни, разпростиране на колективния трудов договор във всички предприятия от отделния отрасъл или бранш. Това според някои от работодателските организации би създало проблеми, свързани с конкуренцията, свързани с възможностите за картелно споразумение, което

че въпреки проблемите, които са свързани с основните три предложения в този законопроект, вносителите са направили усилие да могат административната намеса, административната регулация на стандарти и правила да отстъпи на бипартитния диалог, тоест работниците и служителите да имат възможността да се споразумеят за сметка на натиска от страна на администрацията. Това решение е в правилна посока. Друг е въпросът дали то е постигнато в цялост по всички предложения в Законопроекта. Надявам се, че между първо и второ четене с предложенията, които ще бъдат направени, предложеният законопроект на Министерския съвет да придобие малко по-работещ вид за работници, служители и работодатели.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

Аз и моите колеги, нечленуващи отскоро в парламентарна група, няма да подкрепим внесения от Министерския съвет Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с аргументи, които вече бяха чути от моите колеги от залата, но искаме да акцентираме на тях, защото наистина те са в нарушение на правата на работещите и служителите. Първо, по отношение на сумираното изчисляване на работното време. От една страна, Проектът коригира дългогодишното нарушаване на Европейската директива, която дава възможност за прилагане на сумираното изчисляване на работното време и разпорежда за това само до четири месеца. От години трябваше българското законодателство да се съобрази с тези европейски норми, които безспорно са задължителни. От друга страна, с предложените промени в Законопроекта се позволява периодът на сумирано изчисляване на работното време да бъде определян за срок до една година в определени браншове и отрасли. Евродирективата категорично ограничава прилагането на сумираното изчисляване на работното време без никакви допълнителни условия – само до четири месеца. Никакви уговорки, че това може да се случва при сключване на колективен трудов договор, не са приложими, защото отдавна изтече възможността за дерогация. Останалите ограничения са описани в чл. 19, ал. 2 от Директивата. Така дефинираната в чл. 142, ал. 4 възможност би била поредното нарушение на европейското законодателство в областта на регламентирането на сумарното изчисляване на работното време чрез национални правни норми. категорично е необходимо този текст да бъде оттеглен при второто разглеждане на Законопроекта. В предложения законопроект също така липсва каквото и да е предложение за промяна в режима на въвеждане на сумарното изчисляване на работното време – в частта допустимост на същото, само в конкретни и ясно лимитирани случаи на непрекъсваем процес. Второ, по отношение на извънредния труд. В Проекта на закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда се предлага за пореден път предвиждане на възможност чрез колективно трудово договаряне на ниво бранш или отрасъл да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд в рамките на една календарна година, като ограничението от 150 часа годишно да се договаря до 300 часа на годишна база. Трудовото законодателство на Република България, подобно на това на всяка съвременна прогресивна и развита държава, прогласява принципното правило на забрана на извънредния труд, като неговото полагане се допуска в точно императивно определени случаи. В тази посока вече бе допуснато сериозно отклонение в гъвкавостта в кавички на работното време, тоест то беше направено в полза на бизнеса. Не мога да приема мотивите и аргументите на Министерството на труда и социалната политика, според които тази правна възможност, виждате ли, би била в интерес както на работодателите, така и на работниците и служителите. Ако служителят иска да полага извънреден труд, то в огромната част от случаите това е вследствие от изключително ниската цена на труда в България и в повечето случаи е за сметка на здравето му и възможността за пълноценна почивка и възстановяване. С тези аргументи и с това, че в пълна степен не беше постигнат консенсус между работодатели и работещи и в интерес на защита правата на работниците и служителите, ние няма да подкрепим внесения от Министерския съвет Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Има ли реплики? Други изказвания?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник-министър Лазаров! На нашето внимание разглеждаме Проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда – тема, която е изключително важна и засяга всяко българско семейство. Преди да кажа някои основни неща, които са проблемни в този законопроект, позволете ми да кажа, че от това, което е изложено в мотивите, става ясно, че работна група от 2018 г. подготвя тези изменения и те са свързани с постигането на един широк консенсус и баланс по отношение на съвременните форми и уреждането на трудовото законодателство – такова, каквото е регламентирано в европейското законодателство, и съобразено с него. За съжаление, дискусията от 2018 г. тече, но по основни и ключови теми не е постигнат консенсус. Въпреки всичко в предлагания законопроект тези теми са отворени и ще бъдат поставени за решаване от нас като народни представители. Няма как да не спомена предложенията, свързани със сумираното изчисляване на работното време, защото това е тема, която трябва да бъде широко дискутирана, и тема, която ще отвори редица проблеми. Преди малко в изказванията на колегата Адемов бяха споменати хипотези, в които няма как извънредният труд да бъде третиран и да не бъде заплащан, когато е въведен режим на сумирано работно време. Но аз ще кажа, че не сте прави, и това нещо го спомена и заместник-министър Лазаров по време на заседанието на Комисията по труда, социалната и демографската политика, че Наредбата за работното време, почивките и отпуските стопира всички тези хипотези, които са свързани с притеснението на работниците за това дали ще получават своя извънреден труд. Искам да спомена, че редакцията на Наредбата за работното време, почивките и отпуските беше направена и действително режимът на сумираното изчисляване на работното време беше формулиран в тази наредба през 2018 г. по добре. За мое голямо съжаление, ако всеки един от Вас отвори докладите на Главната инспекция по труда отчетът за миналата година, който излезе през месец август, ще види, че 50% от всичките констатирани несъответствия и от всичките санкционирани от Инспекцията по труда нарушения са свързани пряко или косвено именно с нарушение на работното време. И аз задавам въпроса: защо, уважаеми господа от Министерския съвет, си позволявате да отваряте възможността за това, независимо че е свързано с колективното трудово договаряне, да увеличаваме референтния период на сумираното изчисляване на работното време на 12 месеца? организация на труда и Директива 88/2003 изрично регламентират режимите на работното време. Всеки един от Вас нека да си зададе въпроса: нормално ли е, независимо че се случва на браншово ниво, с колективно трудово договаряне да въвеждаме 12 месечно сумирано изчисляване на работното време? Това, което третират хипотезите на чл. 142 от Кодекса на труда, а именно сумираното работно време, е, че работната седмица може да бъде до 56 часа, че междуседмичната почивка може да бъде 36 часа, даже може да бъде и по-малка – на 24 часа. Нормално ли е това отношение на българската държава към българските работници? Смятате ли, че тази либерализация на условията на труд помага на българските работещи? Когато говорим за баланс, аз смятам, че този баланс по никакъв начин не се постига с това предложение за сумирано изчисление на работното време. Нека всеки от Вас отвори Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Нека всеки от Вас прочете как са формулирани хипотезите в чл. 9а и чл. 9б от тази наредба. Съжалявам, че говоря с членове и алинеи, но това са изключително притеснителни моменти, защото в момента българските работници ще бъдат поставени в условията на това да работят в режим на сумирано изчисляване на работното време 12 месеца. Аз съм убедена, че това е връщане назад в онези черни години и в онази реалност, в които хората работеха изнурително и техният труд не се оценяваше. Неслучайна е Конвенция №1 на Международната организация на труда, която казва, че нормалната продължителност на работната седмица не трябва да е повече от 48 часа, а Директивата регламентира действително дерогации – има такава възможност за дерогации и ние не го отричаме, но няма как да приемем сумираното изчисление на работното време да бъде 12 месеца, да бъде повече от 56 часа работната седмица. Това са недопустими неща за една държава – членка на Европейския съюз. Недоумявам как в тази зала няма никаква активност по тези теми, които са изключително ключови и засягат интересите на всяко българско семейство. Позволете ми да кажа още нещо, с което се отваря вратичката в това изменение и допълнение на Кодекса на труда. В момента увеличаваме референтния период на извънредния труд от 150 на 300 часа. Уважаеми дами и господа народни представители, представяте ли си при системите на въвеждане на сумирано изчисление на работно време, след което извънреден труд, който е регламентиран като забранителен и само в определени случаи разрешен, предоставяме възможността на българските работодатели да въвеждат много по-завишен референтен период на извънреден труд?! Това нормално ли е, при положение че говорим за защита на българските работници? Позволете ми да кажа няколко неща по отношение на текстовете такива, каквито са регламентирани в чл. 142. Отворете си ги, прочетете си ги, преди да вземете това неполитическо решение. То е изключително важно за всеки от нас и няма никакъв цвят, никаква окраска. Вижте как регламентират сумираното изчисляване на работното време, когато то става браншово и през колективното договаряне – с наредба! Уважаеми дами и господа, кога ние тук като народни представители ще започнем да се съобразяваме с да се съобразяваме с принципите за приемането на нормативните актове? Ние винаги приемаме законодателство и след това говорим за подзаконовия нормативен акт, който не познаваме. Аз задавам въпроса: след като тази дискусия се води две години две години дискусия по Кодекса на труда, и сумираното изчисление на работното време е регламентирано още тогава в предложението на Министерството на труда и социалната политика – защо на нашето внимание не ни се предоставя този подзаконов нормативен акт, тази наредба, към която препраща това сумирано изчисление на работното време? Именно защото да нямаме яснота, именно защото сме съгласни по-скоро със становищата на работодателите и не се съобразяваме с интересите на работниците. Не искам да споменавам другите текстове, но призовавам на второ четене: запознайте се с един изключително важен документ. Аз смятам, че този документ е съобразен както с докладите на Главна инспекция по труда през годините за всичките пропуски по отношение на Кодекса на труда,

който разглежда и третира въпросите за сумираното изчисление на работното време. Прочетете го и вижте как действително българските работодатели, българското трудово законодателство отваря възможността за заобикаляне на задължението на българския работодател да заплаща на работника съответния отработен труд, как сумираното изчисление на работното време през работните графици, които са въведени в Наредбата, предпоставят неплащането на този труд. Смятате ли, че е нормално българският работник да работи 56 часа седмично в рамките на 12-месечен Смятате ли, че е нормално? Ако всеки от Вас го запитам: това нормална среда ли е, българско трудово законодателство ли е, кого защитаваме в момента?! Ще се върна на нещо изключително важно, което искам да кажа. В момента пред мен е част от стенограмата от Комисията по труда и социалната политика. Срещу мен е министър Лазаров и ще прочета негови думи: „Пак казвам, при правилно регламентиране, включително и на тези проблеми, които споменах, за сумирано изчисляване на работното време и при равни други условия не следва да бъде генериран извънреден труд.“ Уважаеми дами и господа, прочетете становището и вижте има ли хипотези, в които се заобикаля това. По отношение на другите предложения ще кажа само две неща и с това ще приключа. По отношение на транспонирането на Директивата за командироване на работници. Изпуснахте срока, уважаеми дами и господа, изпуснахте срока, с който тази директива трябваше да бъде транспонирана в българското законодателство! Ние пак и винаги не следваме разпоредбите такива, каквито са ни вменени. Но още повече, дълго време България е членка на Европейския съюз – от 2007 г. Знаете ли, че вече 13 години ние превеждаме сумирано изчисление на работно време при колективно договаряне в рамките в рамките на шестмесечен период, което е абсолютно противоречие на международните документи. Те казват: задължително четиримесечен срок! Така ще си я караме и такива ще са докладите. За съжаление, такова е и българското законодателство. За съжаление, то не се постига с консенсус, особено по важните теми, които засягат всички. Уважаеми дами и господа, призовавам Ви въздържите по този законопроект, защото той не защитава достатъчно интересите на българските работници. Друго нещо, което искам да кажа. Къде са темите, свързани с нощния труд? Къде са темите с по-справедливото заплащане на извънредния труд? От години – от 2007 г., нощният труд е регламентиран в наредба и е 25 стотинки. Това, че в момента Вие едва ли не декламирате, че ще бъде увеличен и ще бъде не по-малко от един лев това не решава въпроса с тези вредни условия, при които работят всички хора, които работят нощен труд. Аз се надявам този законопроект днес да не получи одобрението от залата, но на второ четене тези теми трябва да намерят отражение, за да защитят по-добре българските работници. Призовавам ви, обърнете внимание на международните документи, които споменах, обърнете внимание на докладите, вслушайте се в разума и разберете, че това е въпрос, който засяга всяко българско семейство, ние трябва да бъдем отговорни към всички тях! Благодаря.

част от изказванията бяха интерпретация на политическа основа, а не на експертна. Затова искам да дам някои разяснения относно промените, които се правят в Кодекса на труда. Този законопроект съдържа предложение за изменение и допълнение на Кодека на труда, резултат от дейността на работна група, която е съставена със заповед на министъра на труда и социалната политика, в която са участвали всички социални партньори, национално представителни организации на синдикатите и на работодателските организации. Работната група е работила в продължение на две години. Инициативата за промяна е, че част от нормите в Кодекса на труда са остарели и недостатъчно адаптивни. Целта на самия Законопроект е да подобри трудовото законодателство съгласно действащата социално-икономическа обстановка, трудовите отношения по отношение на новите форми на заетост и синхронизиране на законодателството с международни стандарти и норми. Значителна част от промените, както беше казано тук от преждеговорившите, са подкрепени от социалните партньори, но от изразените становища на национално представителните организации на работодателите и на синдикатите става ясно, че теми като предложения механизъм за сумирано изчисляване на работното време, възможността за увеличение на извънредния труд до 300 часа годишно и възможността за разпространение на колективния трудов договор или отделни негови клаузи във всички предприятия от съответния бранш и отрасъл са спорни и дискусионни. Не може да се получи пълен синхрон и единно мнение по тези три ключови теми, но трябва да има развитие по тях, търсейки консенсус и баланс. Готови сме да прецизираме някои разпоредби между първо и второ гласуване. По отношение на сумираното работно време. Ще започна оттам, че сумираното изчисляване на работното време е един от механизмите, използван от работодателите за адаптиране на организацията и отчитане на работното време, съобразно спецификата на производството. В сега действащия текст на Кодекса на труда е определен минимален и максимален период на отчитане на работното време, а именно седмично и не повече от шест месеца, като не се предоставя възможност тези срокове да бъдат съобразени със спецификата на съответното производство на отделните сектори. Поради това се предвиждат изменения, които гарантират баланса на правата, задълженията и отговорностите на страните по трудовото отношение, когато е установено сумирано изчисляване на работното време. с това се предлага сумираното изчисляване на работното време да е от един до четири месеца, което ще създаде по-равномерна организация на работа на работниците и служителите и по-лесна отчетност на предприятието. Дава се възможност периодът на сумирано изчисляване на работно време да бъде удължен до 12 месеца чрез Механизма на колективното трудово договаряне по браншови отрасли. С тези промени, от една страна, ще се стимулира социалния диалог, от друга страна, се предоставя възможност за обективна оценка на необходимостта от въвеждане на по-продължителен период в определени браншове или отрасли, в които дейността на предприятията има специфични особености. Конкретните дейности, при които е възможно удължаване на периода на сумираното изчисляване на работното време, ще бъдат определени в наредба на Министерския съвет при спазване изискванията на Директива на Европейския съюз и след консултации с национално представителните организации на синдикатите и на работодателите. По отношение на втората спорна тема – продължителността на извънредния труд. С промените в чл. 146 се дава възможност чрез колективното договаряне на ниво бранш или отрасъл да се постигне по-голяма гъвкавост по отношение на работното време, в това число и по отношение на извънредния труд в отделни браншове или отрасли. Промяната предвижда чрез механизма на колективното трудово договаряне на браншово и отраслово равнище да се договаря по-голяма продължителност на извънредния труд, но не повече от 300 часа в рамките на една календарна година. Запазва се установеното в Кодекса на труда ограничение за продължителността на извънредния труд от 150 часа за една година, което ще се прилага, ако не е договорен по-голям размер в колективния трудов договор на браншово или отраслово ниво. Освен това искам да обърна внимание, че остава разпоредбата в Кодекса на труда, с която продължителността на извънредния труд е допълнително ограничена в рамките на 30 часа дневно, или 20 часа нощен труд през един календарен месец, 6 часа дневно, или 4 часа нощен труд през една календарна седмица, 3 часа дневен, или 2 часа нощен труд през два последователни работни дни. Тези ограничения са напълно достатъчни, за да се обезпечи здравето на работещите хора. Другата спорна тема, по която не се намери консенсус с всички социални партньори, е промяна на процедурата за разпространение на колективния трудов договор. Съгласно сега действащите разпоредби на Кодекса на труда, за да се разпростре колективен трудов договор на браншово и отраслово равнище във всички предприятия от съответния бранш или отрасъл, е необходимо той да бъде подписан от всички браншови и отраслови организации и да има общо искане от тях до министъра на труда и социалната политика. Министърът не е длъжен да поиска становище от национално представителните организации и социалните партньори. Това прави процедурата по разпростиране много трудна за осъществяване, поради което се предлага промяна, според според която разпростирането на колективния трудов договор да става по общо искане на страните по договора, сключен на отраслово или браншово равнище, отправен до министъра на труда и социалната политика, без да е необходимо колективният трудов договор да е сключен от всички браншови или отраслови организации в страната. Други важни промени в Кодекса на труда това е намаляване на минималния изискуем трудов стаж за придобиване право на платен годишен отпуск от 8 на 4 месеца на младите работници и служители, които за първи път са постъпили на работа. По този начин ще се осигури възможност за ползване на платен годишен отпуск от младите работници и служители в съответната календарна година, от друга страна, това е предпоставка и за по-добра трудова мобилност при тях. Тази промяна е направена с Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта и в Закона за държавния служител. Така се осигурява равнопоставеност между служителите, които са по трудово правоотношение, и тези, които са по служебно правоотношение. Предлага се промяна в чл. 413, с която се намалява минималният и максималният размер на административната санкция при извършване на повторно нарушение, свързано с неизпълнение на задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като се предвижда имуществената санкция да е от 15 000 до 20 000 лв., сега тази санкция е от 20 000 до 30 000 лв., съответно глобата за виновното длъжностно лице да бъде от 5000 до 10 000 лв. при размери от 5 до 20 000 лв. По този начин се ограничава диапазонът между минимума и максимума на наказанията, също така се осигурява и съпоставеност на наказанията с размера на санкциите за повторно нарушение при други разпоредби на Кодекса на труда. На следващо място, при повторно нарушение, свързано с разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за нарушения, свързани с недеклариран труд, наказанието е имуществена санкция или глоба в размер на 15 000 до 20 000 лв., съответно за виновното длъжностно лице глобата да е в размер от 5 до 10 000 лв. Има промени и в чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда. Предвидена е санкция за неизпълнение на задължително предписание на контролен орган, а не като цяло за неизпълнение на наложената принудителна административна мярка. Това в момента ограничава възможността за налагане на санкции, когато принудителната административна мярка е свързана със спиране дейността на предприятието. Поради това се предлага да се определи санкция за неизпълнение на всяка наложена принудителна административна мярка, а не само на предписание. На следващо място се въвеждат санкции за неоказване на съдействие на контролен орган за спазване на трудовото законодателство при изпълнение на неговите функции. Наказанията имат превантивна цел.

На следващо място, постига се укрепване на сътрудничеството със социалните партньори; насърчаване на колективното трудово договаряне; по-добро регулиране на въпросите, свързани с трудовите договори за определени дни от месеца; ползването на платен годишен отпуск от млади служители; трудовите договори за обучение и други; гарантират се правата на работниците и служителите и на работодателите при трудови отношения с международен елемент и командироване; по-ефективно осъществяване на контролната дейност и по-добра превенция във връзка с предвидените административни санкции при нарушаване на трудовото законодателство. както започнах моето изказване, всички тези предложения са плод на една двугодишна работа от страна на работната група, в която са участвали всички социални партньори. Естествено, не може да се постигне единодушие, когато става въпрос за промени в Кодекса на труда, когато работодателските организации са за дадена промяна, синдикатите са на обратното становище. Но трябва да има развитие по тези теми, защото е необходим Кодекс на труда, който да отговаря на съвременните икономически условия и новите форми на заетост, както и да бъде синхронизирано нашето трудово законодателство с европейските стандарти и норми. Благодаря. Благодаря, госпожо Ангелова. Реплики има ли? Няма. Колеги, 30 минути прекъсване на заседанието. Ще продължим с разискванията след това.